Poštovane koleginice i kolege, sam po pitanju ovog amandmana potpuno saglasan da ga ne treba prihvatiti, ali nešto što me je iznenadilo kod govornika koji je obrazlagao taj amandman je večito napadanje SNS zbog toga što nije prihvatila nešto što je htela opozicija itd. Da li bi vi mogli da izglasate taj amandman bez nas? To nije vaš izum, niste vi izmislili taj amandman. To je bila zasluga svih nas, jer smo jedinstveni u tome da se omogući svim studentima da mogu da nastave dalje svoje školovanje.Nije tačno da je Vlada uradila nešto loše, da je zaboravila nekog, da je nekog ispustila. Bio je jedan predlog. Vlada je imala razumevanje i prihvatila je ono što smo mi predložili. Prema tome, to je sasvim normalno.Još jedna stvar, koja me zbilja onako malo čudi, a iznenađujuće. Ja sam mislio da vama drhte noge, da ne kažem nešto drugo, kada čujete samo za Aleksandra Vučića.

ne gledam u kuglu. Možda neko zna da gleda u kuglu. Ako imam nekog na ekranu, prozovem. Ako nemam nikog na ekranu, idem dalje.Od

Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Mislim da je veoma važno da se vratimo na temu dnevnog reda zato što smo malo izgubili suštinu, čini mi se, u stranačkim prepucavanjima.Danas nas gledaju studenti koji su upisali po starom sistemu svoju studije. Posmatraju nas, naravno, postdiplomci. Ostalo je do kraja neizvesno, ali smo i taj deo rešili time što je postao sastavni deo zakona i sve poslaničke grupe su se sa tim usaglasili.Ostali su studenti koji su upisani po Bolonji. Imali smo danas odbor. Podneo sam danas amandman, jer smatram da ne smemo nikoga da diskriminišemo.

stotine i stotine molbi i pisama, već iz prostog razloga što se zbog objektivnih okolnosti, haosa u visokom obrazovanju oni jednostavno nisu snašli. To ne znači da su manje sposobni. To ne znači da su manje pametni. To ne znači da su manje vredni. To su studenti koji će sutra voditi ovu zemlju. To su ljudi koji zaslužuju šansu, pošto nisu na teretu države, već savesno i redovno ispunjavaju i plaćaju svoje obaveze. Na stotine hiljada dinara su dali do sada, oni i njihovi roditelji, sa skupim keš kreditima. Mnoge porodice smo oterali u dužničko ropstvo i smatram da je veoma važno da tim ljudima mi danas izađemo u

dakle, ovaj deo smo prebacili na fakultete. Ne smemo da dozvolimo da ovog puta to bude samo preporuka. Mislimo da je važno da ovo bude uputstvo koje će fakulteti inkorporirati u svoj opšti akt. Mislim da je veoma važno da vršimo vrlo jasan nadzor svakog pojedinačnog slučaja. Smatram da je ovo rešenje da oni nastave da studiraju, da se ne izvrši reupis, da to bude besplatno i da fakulteti to moraju da sprovedu u delo.Ministar je to obećao i ja iskreno verujem u volju ministra, ovog doma i odbora da vrše nadzor zajedno sa tim studentima. Ako postoji i jedan pojedinačan slučaj, koji se ne bude rešio od strane fakulteta, da odmah svi zajedno intervenišemo i da na ovaj način, iako mi je krivo i žao što nije sastavni deo izmena i dopuna ovog zakona, mi njima zaista do kraja rešimo probleme, time što ćemo im dati šansu da sutra možda oni budu predsednici, predsednice, oni da budu ti koji reformišu ovo društvo i ovaj loš sistem, koji očigledno postoji samo zbog toga da bi ga studenti plaćali, a sam sistem se odupire promenama. Nemojte da štitimo fakultete na uštrb studenata. Nemojte da postoje fakulteti zbog svojih ličnih, često finansijskih interesa.Hajde da znanje ostane u Srbiji, da ovi mladi ljudi nikada ne dođu na ideju da izađu iz zemlje, već da se potrudimo da nakon završenih studija, koje će sasvim sam siguran završiti u narednih godinu dana, da im damo mogućnost i da dobiju posao i da zasnuju svoje porodice ovde i da svoju sudbinu vežu za Srbiju.Mislim da je važno iz prostog razloga što smo pričali, ne samo o skoku koji moramo da napravimo kada je u pitanju razvoj, ne samo o stvarima u kojima mi već odavno zaostajemo, ne samo o reformama koje su neophodne da bi ih sproveli u delo, već da zaista pokažemo ovim gestom, vi pre svega ministre, uz našu svesrdnu pomoć, da smo spremni kao društvo da odgovorimo na sve one anomalije u sistemu koje postoje i koje su dovele danas do toga da oko 2000 ljudi, koliko se ne varam, ima problem. Ostao im je jedan, dva ili četiri ispita ponovo upišu studije iz početka to je potpuna besmislica. To smo se usaglasili.Žao mi je što ovo nije sastavni deo zakona, ali mi je takođe drago što smo svi zajedno kao Odbor za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj se usaglasili da im pomognemo time što ćemo im dati još jednu godinu da završe svoje studije.Imamo mnogo pisama, imamo one koji su upućivali na to da ne mogu da žive toliko dugo u prevozu od svojih mesta do univerziteta, jer nemaju novac ni da iznajme stan, nemaju novac da iznajme sobu, roditelji su im naravno osiromašeni, nemaju novca da se samofinansiraju, izdržavaju, pa onda moraju da rade, pa mnogih zdravstvenih problema.Jedna devojka se javila iz Kraljeva, bila je redovni student u roku je apsolvirala, devojka se zaljubila, dobila je naravno dete sa svojim dečko sadašnjim suprugom. Dete je imalo određeni poremećaj motorike sa kojim su se borili tri godine da dete bude zdravo i normalno, i ne smemo sada da ih kaznimo time što su uspeli u najvećoj bici u svom životu. Sada moramo da ih nagradimo i da im kažemo imate još godinu dana šansu da završite svoje studiranje.Mislim da je takvih slučajeva mnogo. Mislim da je parlament taj koji mora da vrši monitoring s jedne strane, proveru kvaliteta sa druge strane, i naravno, da ovakve dogovore koje Odbor za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj sa ministrom sklopi da jednostavno zajedno nadziremo zbog toga što nam je zaista cilj da im pomognemo.Izražavamo sumnju, to smo rekli i na Odboru, ja sam vrlo tu bio jasan, izražavamo sumnju jer kada je gospodin Žarko Obradović bio ministar prosvete često se dešavalo da Ministarstvo kaže preporukom ili nekim uputstvom fakultetima da nešto urade, fakulteti se o to ogluše. Dakle, država je osnivač. Moramo da znamo gde su prava osnivača…. **Maja Gojković** Prelazite na vreme grupe. **Balša Mislim da je takođe važno da u tom smislu tu sumnju odagnamo time što ćemo zajedno kontrolisati i za tri meseca imati obaveznu proveru svega toga što se dogodilo. Dakle, svako ima pravo da produži za godinu dana studiranje koje je upisao po Bolonji, da završi studije da to bude besplatno, tako smo se dogovorili, da im se omogući i da šansa da ono što su propustili zbog objektivnih okolnosti to i nadoknade.Mislim da je veoma važno da ljude koji predstavljaju ne samo budućnost Srbije, već ljude ukoliko im ne izađemo u susret na ovaj način, odustaće od studiranja. Ako budemo imali 2000 manje završenih, to znači da 2000 ćemo imati manje ljudi sa znanjem u ruci. Nije u pitanju diploma, u pitanju je odnos prema mladima koji u sve većoj meri napuštaju danas našu zemlju. Kako onda da ostanemo relevantni kada je u pitanju znanje ne samo u regionu, nego u celom svetu, kako da ostanemo akademski relevantni, a želimo i cilj nam je da razvijemo naravno ovu zemlju i da promenimo sve ono što je loše u njoj. Za to će nam biti potrebno ne samo politička volja onih ljudi koji danas sede u ovoj Skupštini, nego sve buduće generacije zajedno. Mislim da je veoma važno da znamo u šta ulažemo, da znamo koliko košta svaki mlad čovek sa znanjem koji napusti zemlju, koliko ljudi je napustilo zemlju i koliko milijardi evra smo naj način potrošili. Jako je važno da znamo kada su u pitanju projekti gde mi ulažemo novac, da li je to osnovna škola, srednja škola, da li je to državni univerzitet, da li su to ti mladi ljudi, da li tu imamo mogućnosti da im pomognemo… **Maja

ali malo barem posle 12 minuta o temi. Molim vas. **Balša Božović** Tema je da za te 2000 ljudi zaista uradimo sve što je moguće da završe svoje studije. Još jednom molim ministra da javno obeća ono što smo se dogovorili na Odboru za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i da u dobroj veri ovo sprovedemo u delo. Mislim da se bukvalno radi o budućnosti jer ja verujem u njih. Ja verujem u njih zato što će oni sutra biti bolji od najboljih studenata danas.Mislim da naša zemlja, ovaj parlament, vaše ministarstvo i vi lično toliko im dugujemo. Jedan pritisak na tasteru je bio u pitanju. U redu, neće se glasati o tome, ali hajde onda da to uputstvo bude tako da ipak obaveže one koji se sve ovo vreme finansiraju novcem i skupim kreditima kako studenata tako i njihovih roditelja. Zahvaljujem.

pominjali jedan od načina, tako da ni Ministarstvo ni Vlada nisu zaboravili ni jednu kategoriju studenata, ni postdiplomaca, nego govorim o procedurama i ova kategorija je zahtevala drugačiju proceduru, jer bi izmenama zakona menjali sistemski zakon koji se odnosi na Bolonju.Ako ćemo ga menjati, hajde da ga menjamo u celosti kada bude došlo vreme, ali sada imamo priliku da imamo rešenje u zakonu. Na to su svi pravnici upozorili mene još pre dva meseca, a ja sam tim grupama studenata još pre dva meseca upućivao mejlove da se jave pravnim službama svojih fakulteta, ako im treba dodatna pomoć, pravna služba Ministarstva prosvete. Tu su naši pravnici.Naravno da dajem obećanje, već sam pokazao da sam održao obećanje, pre svega sindikatima kada su u pitanju osnovne i srednje škole, jer imamo još tri i po hiljade ljudi koji su tehnološki viškovi i idemo školu po školu, mesto po mesto. Manipulaciju bilo kog direktora ili nekog inspektora ili bilo koje školske uprave ćemo isterati do kraja.Isto ovo o čemu pričamo je moralni duh prema tim studentima onako kao ste vi formulisali, tako je i rečeno na Odboru, tako su se složili svi naši članovi, kolege iz svih stranaka. Zadovoljan sam u jednu ruku, jer je usvojena volja svih stranaka i opozicionih, ne samo kada je u pitanju ova kategorija, nego i u pitanju prve dve kategorije pa zatim i diplomci i postdiplomci ili doktoranti.Tako da sa moje strane, samo još jedan komentar, ako imam još vremena. Kolega je pomenuo da Beogradski univerzitet radi na izmenama zakona. Naravno da ćemo mi uvažiti sve institucije, sve one univerzitete, sve grupe, mi pravimo tim, mi ćemo to raditi u saradnji sa njima, da ne bude zabune u javnosti da smo mi ovlastili samo beogradski da on to radi.Postoje drugi univerziteti, postoje pojedinci, grupe, ali nosioc posla je Ministarstvo prosvete i ono što je meni mnogo važnije da vam kažem, ovo sam ja zatekao u Ministarstvu prosvete i sa postojećim zakonima imamo problem

Poštovana predsedavajuća, drage kolege, narodni poslanici, apsolutno podržavam i smatram da treba prihvatiti ovaj amandman kolega narodnih poslanika iz prostog razloga da se ne bi ogrešili o još jednu grupu studenata tzv. bolonjaca koji su se upisali nakon donošenja Zakon o visokom obrazovanju 2005. godine.Ispravili smo grešku koju je Vlada napravila diskriminišući studente postdiplomce na magistarskim i doktorskim studijama i bio bi red da ovim amandmanom ispravimo i ovu eventualnu grešku i diskriminaciju prema studentima bolonjcima koji su se upisali 2006. i 2007. godine.Zašto smo posebno osetljivi za ovu kategoriju studenata kojim su ovim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju diskriminisani?

i ova generacija je bila eksperimentalna generacija u toj famoznoj i katastrofalnoj bolonjskoj zapadnjačkoj reformi našega školstva.Mislim da zato bi svi zajedno trebali da imamo malo više razumevanja za ovu generaciju. Postoje dva problema u vezi sa ovom generacijom na koja želim posebno da ukažem. Danas vam, koliko je bilo vremena da diskutujemo malo sa gospodinom ministrom o tome na Odbor za obrazovanje, ali mislim da su od velikog značaja, od interesa ove populacije studenata.Prva stvar je - zašto se njima ne odobrava produžetak studija, a odobrava se studentima po starom programu koji su upisali nekoliko godina pre njih studije.Dakle, zašto bi oni bili diskriminisani? Jedino iz tog razloga što su oni, je li, eto, upisali po Bolonji, pa za njih ne treba da važi koje su godine u pisali, iako se zove po starom programu nema veze koliko su godina pre upisali, a evo dobijaju produžetak.Dakle, to je prvi osnov po kome su oni ovde diskriminisani. Za njih jednostavno treba takođe da važi produžetak, posebno ponavljam, iz razloga što su oni bile žrtve eksperimenta, što su oni bili pokusni konjići nečije tamošnje, tadašnje, ne znam već čije, dosovske, zapadnjačke, soroševske ili ne znam kakve druge gospodine Živkoviću reforme visokog obrazovanja. Red je da neko preuzme odgovornost, pa sada vi se dogovorite koji ste do sada vladali, ko je kriv za katastrofalnu bolonjsku reformu.Ono što je ovde dodatni problem o kome smo danas diskutovali na Odboru za obrazovanje, što mislim da zaista treba skrenuti pažnju svima vama iz vladajuće većine i siguran sam da ćete razumeti o čemu se radi i da možda ćete promeniti mišljenje i podržati ovaj amandman.Naime, o čemu se radi? Ovim studentima u vašem obrazloženju, kojim Vlada odbija ovaj amandman, kaže se – amandman se ne prihvata iz razloga što u slučaju kada student upisan u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, odnosno 2007/2008. godine prestane status studenta u skladu sa članom 94. stav 1. tačka 4. Zakona o visokom obrazovanju, on ima mogućnost da završi studije u skladu sa članom 85. stav 7. zakona, odnosno članom 94. stav 2. zakona.Vi ste se ovde izgovorili – on ima mogućnost da završi studije, ali kako? Onim genijalnim izumom koji ste vi osmislili, a to je reupis tzv. Znači, on praktično prekida svoje dosadašnje studije, upisuje ponovo studije po bolonjskom procesu i dobija novih osam, odnosno devet godina za te studije. Šta to konkretno za njega znači? To znači pre svega upisninu, troškove da se iznova upiše, novi indeks i sve druge troškove koje ima i rizik da će mu fakultet raditi novi studijski program, odnosno usklađivati šta je položio od predmeta, šta nije jer se u međuvremenu bolonjski proces menjao, dati mu neke nove predmete da polaže, produžiti mu rok završetka studiranja na taj način?Nije način?Nije u istom statusu kao studenti po starom programu kojima je odobreno da produže, odnosno nastave svoje studije bez ikakvih prepreka. Pred ove studente bolonjce vi ste stavili ove dve potencijalne prepreke. Prva je da im fakulteti odrede visoku članarinu, odnosno visoku novu upisninu. Drugo, da ih opterete dodatnim predmetima koji su u međuvremenu iz bilo kog razloga uvedeni i da time oduže i zakomplikuju završavanje studija.Ovim amandmanom, a isti amandman predložila je i poslanička grupa Dveri, odnosno narodni poslanici Dragan Vesović iz naše poslaničke grupe, mi to sprečavamo. Sprečavamo diskriminaciju prema ovim studentima i njima dajemo mogućnost da i oni mogu da produže svoje studije u naredne dve godine bez nove upisnine, bez promene studijskog programa i svega drugog. Mislim da je to poprilično jasno, poprilično jednostavno, poprilično pošteno. Ne vidim nijedan jedini razlog da svi zajedno ne dignemo ruku za ovaj amandman bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazi.Ja ga sada branim iako nije amandman Dveri, a imamo i sličan ili gotovo istovetan amandman, jer mislim da je dobar amandman, mislim da sprečava još jednu diskriminaciju, mislim da izlazi u susret, kako se čuje, ne znam da li je taj podatak gospodine ministre tačan, broju od 2000 studenata koji su bili žrtve eksperimenta Bolonje.Ima još jedan problem sa njima na kojima je skrenuta pažnja u njihovim dopisima. Određeni broj njih je kada je upisao studije te 2006. ili 2007. godine po tzv. Bolonji studirao, a da to često ljudi nisu ni znali, po neakreditovanom programu i dešavalo se da završe svoje studije, da treba da uzmu diplomu i da im fakultet kaže – pa vi ne možete da dobijete diplomu, vi ste studirali po neakreditovanom programu, jer nikada nije akreditovan taj program njihovog bolonjskog studiranja. **Maja Gojković** Prelazite na vreme grupe. **Boško Obradović** Zahvaljujem.Da zaključim. Nad ovim studentima, a to nije mali broj, ako je tačan podatak da je njih 2000 izvršena je jedna velika „reforma obrazovanja“ koja nije bila ništa drugo nego eksperiment po zapadnjačkim uzorima bez ikakvog obzira na tradicije naše prosvete.Pozvao sam se na citat gospodina Martinovića iz njegovog radikalskog doba kada je i on tvrdio ono što ja sada tvrdim da je ta reforma katastrofalna i da je treba poništiti i ukinuti. I slažem se sa njim.Da sa njim.Da bismo se makar malo odužili ljudima koji su služili za eksperiment nekakvim soroševim stipendistima, psiholozima i pedagozima koji su vodili naša ministarstva prosvete od 2000. godine pa kasnije red je da im barem damo mogućnost da produže svoje studiranje bez novog upisa, bez promene studijskog programa, a sve to omogućava u naredne dve godine ovaj amandman.Mislim amandman.Mislim da sam vam na veoma plastičan način veoma jasno bez ikakvog političkog momenta na neki način pokazao zbog čega treba i time da zaokružimo ovu raspravu tako što ćemo sprečiti bilo kakvu diskriminaciju bilo koje grupe studenata.Ispravili smo jednu stvar vašim predlogom izmene i dopune zakona koju je Vlada predložila, koju smo svi podržali. Ispravili smo drugu potencijalnu diskriminaciju ovim amandmanom, evo neka je i Martinovićev, koji ćemo svi podržati. I da sada ispravimo i ovu treću potencijalnu diskriminaciju prema studentima koji su upisali 2006. i 2007. godine jer su oni bili žrtve ove bolonjske reforme koja je katastrofalna po srpsko visoko obrazovanje.Apelujem na vas iz vladajuće većine da ovo shvatite ovo kao dobronameran predlog i da pomognemo grupi od 2000 studenata da imaju ista prava kao i oni koji su studije upisali daleko pre njih i koji nisu bili žrtve nikakvog eksperimenta u visokom obrazovanju. Nadam se da ćete podržati ovakvu ideju bez obzira što dolazi iz redova opozicije.(Zoran Živković, s mesta:

naporu i naponu demagogije gde pokušava da na način vraćanja Srbije po nazivu svoje stranke u 19. vek pokušao da skupi neke poene. Želim mu da u tome uspe. Taj deo biračkog tela bolje da ide vama nego na neku drugu stranu. Vi ste još mladi pa ćete moći da promenite stav. To već vidimo u našoj praksi.No, da kažem da od 2000. do 2004. godine, pošto sam ja pomenut, koliko sam učestvovao u izvršnoj vlasti, nije bilo priprema za sprovođenje bolonjske deklaracije i visokog školstva po sistemu.Malopre

Znači, Vlada Zorana Đinđića u koju uključujem i onaj deo poslednjih godinu dana kada sam je ja vodio da nije imala nikakve veze sa Bolonjom, ali i dalje mislim da to nije loš sistem. To nije loš sistem i time što ste rekli da je loš, da je eksperiment time vređate bar šest generacija mladih ljudi koji su završili svoje fakultete po tom tom sistemu i koji danas uspešno rade u zemlji i van zemlje, koji su na osnovu toga unapredili bilo proces učenja, proces nauke, proces proizvodnje, bilo koji proces života u našoj zemlji i ta demagogija, bez obzira što je slatka, može nekada da bude jako uvredljiva i loša za ono što se zove interes Srbije i njenih građana.Prema

bolonjsku reformu, jer ovako će ispasti da svi peru ruke i da niko od aktera na političkoj sceni Srbije nema veze sa Bolonjom i nije kriv za Bolonju. Dakle, ako nije nije kriva DS ili Zoran Živković, da vidimo ko je onda kriv i da vidimo zašto posledice tako loših bolonjskih reformi nismo u potpunosti ispravili, a video sam i citirao sam i mišljenje uvaženog kolege Aleksandra Martinovića, koji se u potpunosti sa mnom slaže, ako nije promenio mišljenje za ovih četiri-pet godina, da je ta Bolonja katastrofa i da je treba ukinuti.Ovde zapravo kao problem o kome govori gospodin Živković mogu da navedem jednu drugu stvar, a to je da smo mi, zahvaljujući takvoj bolonjskoj reformi visokog obrazovanja, izgubili akademsku i svaku drugu intelektualnu odgovornost naših studenata i od tog vremena nismo u Srbiji imali jedan ozbiljan studentski protest na bilo koju ozbiljnu nacionalnu državnu ili političku temu. Znači, tako su dobro studente zabavili bolonjskim kolokvijumima i raznim drugim stvarima, da vi imate deset generacija koje se nisu umešale ni u jednu ozbiljnu političku, društvenu, državnu i nacionalnu temu.Ne sećam se generacija srpskih studenata pre Bolonje koji nisu bili aktivni da kažu svoj stav kada je pitanje Kosova i Metohije, kada je pitanje bilo koje druge velike nacionalne političke i državne teme. Od kada je krenula reforma bolonjskog procesa, od tada srpski studenti nemaju politički stav, od tada srpski studenti ne prave demonstracije protiv vlasti, od tada srpski studenti brinu samo o obrazovanju, pod znacima navoda, a zapravo su na svaki drugi način oterani od bavljenja bilo kakvom društvenom odgovornošću, što je uvek bio jedan od smisla studiranja i veoma se cenio stav studenata. Dobro. Slobodan Vuksanović, odgovor na vaše pitanje, Vlada Vojislava Koštunice.Reč

Poštovana predsednice, naravno da predlažem da se odbije ovaj amandman i mislim da je gospodin ministar dobro objasnio i stav naš članova Odbora i ono što želimo pomoći i ovim studentima, ali me čudi, gospođo predsednice, što čitavo vreme mi slušamo neke zaista neistine kada je u pitanju Vlada. Na primer, citiram prethodnog govornika, kaže – Vlada vrši diskriminaciju. Nikakvu nije vršila diskriminaciju, unatoč tome što je gospodin ministar objasnio demokratsku proceduru kakva jeste i mešaju se ovde babe i žabe, a poslanik koji to meša, njega sad ovo ne interesuje, njemu je populizam bitan.Mi ovde govorimo o nastavnim planovima i programima, gospodo. To nema nikakve veze po Bolonji i po ovom drugom, to su potpuno dva različita programa i profesori i kolege koji nas gledaju i slušaju čude se, evo i SMS poruke, čude se o čemu pričamo. Zaista mogu imati razumevanja za one koji ne rade u visokom obrazovanju, ali ne mogu, molim vas, za profesore univerziteta koji bi trebali znati o čemu se radi. Dakle, nema diskriminacije i radi se o planovima i programima i to je od 1946. godine do danas. Sve reforme koje su provođene, vi koji se bavite istorijom školstva i pedagoških ideja vrlo dobro znate da su i tada a i sada studenti koji su upisali studije po započetom nastavnom planu i programu završavali i ovde se o tome radi. bez obzira na sve ministar je dobro obrazložio i stav našeg odbora, ali čudi me da jedan predstavnik jedne minorne političke stranke, mislim da se „Vrata“ stranka zove, da je u dva i po minuta danas spomenuo četiri puta predsednika Vlade i kritiku,

predsednika Vlade, a poznat je po tome samo što je na silu upao kroz odžak visokog doma i vršio pritisak na izbornu komisiju ovde. Hvala lepo. Predlažem da se odbije ovaj amandman.

kada se radi o produženju roka u kome nemamo dobre analize i nemamo dobre podatke. U principu, za ove studente koji sad dolaze na red, možemo za njih da kažemo da im ističe ponovo rok za završetak studija po aktuelnom zakonu. Lično mislim da treba da važi isto načelo, pošto važe i isti argumenti, što će reći da ti studenti, po meni, mogu da nastave i treba da nastave studije, naravno, bez dodatnih troškova. U tom smislu, dobar je amandman, dobra je i odluka koju smo doneli danas na Odboru za prosvetu, rešava problem tih studenata.Ono što je možda dobro kod toga da ovaj amandman ne bude usvojen, ja to moram da kažem, jeste činjenica da ako bismo počeli praksu usvajanja amandmana i za studente po novom, kao što smo to uradili daleke 2008. godine za studente po starom, vrlo je moguće da bi, pod pritiskom sistema koji ne može da se dovoljno dobro adaptira na to da implementira odredbe, da bismo došli u situaciju da produžavamo rok i njima.Moja poenta ovde je da studenti, oni su najmanje odgovorni, dakle, apsolutno najmanje odgovorni. Studenti ne smeju biti oštećeni u onoj meri u kojoj je sistem taj koji postavlja pravila za studente, odnosno sistem je taj koji već čitavih deset godina nije uspeo na nauči ništa na sopstvenim greškama, ja to moram da kažem. Uopšte nije važno koja je vlada bila. Mi po peti put radimo istu stvar, to znači da nismo naučili gde smo grešili u prethodne četiri. Dakle, ako nastavimo praksu, velika je verovatnoća da taj sistem neće biti dobar okvir i dobra vodilja studentima koji sada studiraju. Dakle, to je naša obaveza. Mislim i na predlagača, odnosno Ministarstvo, i na Skupštinu koja o tome raspravlja, da se stara o tome da ti zakoni budu kako treba, da bi studenti zaista mogli u okviru sistema da ostvare svoja prava, a ne da sistem praktično popušta pod pritiskom grupe pojedinaca jer nema adekvatan odgovor.Bolonja najverovatnije nije dobro implementirana. Bolonja najverovatnije nije implementirana tako što je dobro pripremljena. Na nivou akcionih koraka, tome mogu da svedočim, Bolonja nije bila uopšte pripremljena. Ljudi su praktično bili bačeni u vatru, mislim na profesore. Među nama ima profesora, znaju kako je to izgledalo, gde su samo dobili šta treba da sprovedu. Ali, to nije važno. Ono što je sada važno jeste da se to ne ponavlja, dakle, da stvari koje se menjaju budu stvari koje su dobro pripremljene, da postoje akcioni planovi, da postoje merljive stvari i da ovim odredbama ovog zakona maksimalno učinimo što možemo da učinimo, da prikupimo podatke, ako ništa ako ništa drugo.Još jedna važna stvar jeste da se uz ove podatke koje prikupljamo eventualno u nekom periodu izvrši analiza implementacije Bolonje i njenih problema. Jer, šta slutim? Da, recimo, među studentima koji su po novom,

na novi program i opet, dakle, praktično nastavljaju da studiraju po novom, a imali su one probleme koje su doneli sa sobom još dok su studirali po starom. Dakle, važno je da sistem funkcioniše. Važno je da se postave pravila koja su ista za sve, važno je da ta pravila budu primenjiva i važno je da studenti imaju okvir i vodilju. Hvala. Poštovana predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o ovom amandmanu, želim samo da kažem da smo mi na Odboru za obrazovanje amandman odbili i da je glasanje bilo jednoglasno. Glasovima i drugih političkih opcija koje su ovde danas, a koje su u redovima opozicije.Ali, moram da kažem da je zaista bilo jedno lepo zalaganje koje nije bilo bojeno politikanstvom od strane gospodina Božovića, u korist rešavanja problema ovih prvih bolonjaca koji su upisali 2006, 2007. godine, a koji nisu upisali kojima sada ističe rok i koji podležu reupisu i imaće mnogo problema i oko novih programa možda, ako se programi menjaju i novčanih teškoća, materijalnih, itd, da da pored takvog jednog zalaganja imali smo takođe na isti način, zalaganje prof. Stojmirovića, pa onda prof. Žarka Obradovića, svih narodnih poslanika koji su u sastavu Odbora. Da je gospodin ministar Šarčević prihvatio jedan zaključak koji je proizašao iz jednog takvog sveopšteg zalaganja da se sačini jedno uputstvo na nivou Ministarstva koje će biti obavezujuće i koje će se uputiti fakultetima sa tim da se ovo pitanje reši na jedan drugačiji način, bez naknade troškova oko reupisa, bez promene studijskih programa novih, itd, već da važe ovi stari i da na takav način ne diramo u zakon koji tretira pitanje bolonjskog programa. To ćemo učiniti već možda vrlo brzo ili sledeće godine na jedan celovit način.Znači, ako smo se svi konsenzusom složili u okviru Odbora i da su tu bili predstavnici opozicije koji sada diskutuju i zalažu se za ovo, ja mislim da posle takvog jednog zalaganja, posle takvog jednog dogovora, jednog zaključka u kome smo se svi složili u ime, da tako kažem, celog parlamenta, naravno i ne isključujem pojedinačna mišljenja narodnih poslanika, iako se sa tim saglasio i ministar i on je ovde i potvrdio, mislim da previše diskutujemo u tom pravcu i da su zapravo narodni poslanici i ova Skupština i te kako na mogući jedan način vodili računa i vodi računa i o tim studentima prvim bolonjcima o kojima svakako treba povesti računa, s obzirom na njihovu situaciju da su bili

Poštovane koleginice i kolege, kao i većina poslanika i ja se slažem da se ovaj amandman ne može prihvatiti, ali bilo je zadovoljstvo i gledati i slušati diskusiju na Odboru za prosvetu, gde smo se zbilja svi našli oko jednog rešenja za koje smo imali zajednički stav da je u ovom trenutku najpovoljniji za bolonjce.Potpuno se slažem da je bolonja napravila haos u našem obrazovnom sistemu. Onako kako reče kolega da je govorio Martinović pre desetak godina, tako sam i ja govorio, i sada isto to mislim. Razlika je tu između Martinovića i kolege koji ga je spominjao po tom pitanju, što je Martinović bio vizionar i to primetio pre deset godina, a nekima je tek danas došlo iz pete u glavu da shvate da je ta bolonja problem.Ali, što kaže naš narod – rodilo se dete, treba ga ljuljati. Tako smo i mi tu bolonju bili primorani da primenjujemo, da radimo po bolonji, mnogi se fakulteti nisu snašli, mnogi su fakulteti na drugi način to radili, čak ne ni onako kako kaže bolonja kako jeste, moramo da priznamo to su studenti ispaštali. Na Ministarstvu je da sad kroz novi zakon o visokom obrazovanju reši i ove probleme. Hvala. Aleksandra Jerkov. to u zakon uvrsti, kao što je uvršteno za studente predbolonjce, da ih tako nazovemo. Ovo ni je najbolje rešenje, ovo je samo zadovoljavajuće zbog toga što, ako bi prošlo bez ovog zaključka o kom smo se jutros, istina, dogovorili, onako kako je to bilo u početku predloženo, ti ljudi bi zaista mahom odustali zbog studiranja, zbog toga što bi imali troškove koji prevazilaze 100.000 dinara i koje prosto oni ne mogu da finansiraju.Najbolje bi bilo da je amandman prihvaćen, najbolje bi bilo da su i njihova prava uvrštena u zakon, ali pošto, evo, vi kažete – složili smo se da ne može biti prihvaćen, ne znam zbog čega ne može biti prihvaćen, ali evo, ne može biti prihvaćen amandman, pa, hajde makar ovako.S tim što onda ministra molim da zaista ozbiljno shvati kako smo formulisali, ili kako ćemo tek formulisati pojačan nadzor, ili specijalnu pažnju koju će posvetiti nadzoru tih odluka zbog toga što su naši fakulteti do sada pokazivali neverovatnu jednu veštinu kada je trebalo pronalaziti rupe u zakonu i naplaćivati studentima mnoge troškove koje oni možda i nisu morali da plaćaju, tako da mislim da treba posebno pažnju da obratite na to da uputstvo koje ćete im dati zaista bude obavezujuće i da vrlo ozbiljno to shvatite, naš dogovor i naš zaključak, da vi nas izvestite o tome kako se ova uredba primenjuje.A što se tiče vizionarstva gospodina Martinovića, gospodine Stojmiroviću, svašta je gospodin Martinović pre 10 godina govorio, i o Vučiću i o Tomi Nikoliću, nemojte posle i vama da to dođe iz pete u glavu.

uradimo. Slažem se sa koleginicom da mora da se izvrši ono što je dogovoreno, ali nećemo to da ostavimo ministru. Ministar odgovara nama, mi ćemo od njega da tražimo, mi ćemo da jurimo Ministarstvo da nam pokaže, i studenti sami treba da budu svesni, da nas obaveste o svakoj nepravilnosti na svakom fakultetu.Kao što sam malo pre spomenuo, Fakultet političkih nauka, gde su im zbilja rokovi u pet dana dva roka, to je nečuveno. Iznenadio sam se, eto, toliko godina sam u visokom obrazovanju i prvi put sam čuo i junski i julski ispitni rok u pet dana, dva puta. puta. To je nešto što će stići do nas, a mi ćemo da prenesemo ovde i tražićemo od ministra. Malo pre sam rekao, ne dozvoljavam da mi se ministar meša u posao i neću da dozvolim da mi se bilo ko meša u moj posao, ja ću da se trudim i da tražim od Ministarstva, od ministra kao poslanika, od člana Odbora za prosvetu da se zbilja tim studentima izađe u susret.Rekao sam za kolegu Martinovića da je bio vizionar o ovom pitanju. Za ove druge tvrdnje njegove možemo da razgovaramo pa ćemo da vidimo. Zahvaljujem predsedavajuća.Svoja dva minuta ću pokloniti našim studentima i pročitati pismo – Poštovani poslanici i članovi Vlade, obraćam vam se u ime generacije studenata kojima je rok za završetak studija bio 30. septembar ove godine svih državnih fakulteta i univerziteta u Srbiji po neakreditovanom programu. Naglašavam ovo neakreditovanom jer ta deca tada nisu znala, niko im skoro do kraja studija nije ni rekao da u stvari ne studiraju po tzv. bolonjskom sistemu, a sve vreme su verovali da će na kraju balade dobiti akreditovane diplome.Šta se tačno dešavalo može se vrlo lako proveriti na samim fakultetima pojedinačno, a po svojoj prilici i bez provere jasno je da se bolonjski sistem nije pravilno primenjivao od samog početka. Kola su se slomila na gore pomenutim generacijama koji mnogi, a već i oni sami sebe nazivaju eksperimentalnim. Dakle, test generacije, probne generacije, kako god želite, ali upravo oni koji su u Srbiji, kojih ima nekoliko hiljada sada mogu ostati bez diplome i bez ičega za šta su se trudili. Ti mladi ljudi, naši sugrađani, akademici, na koje želimo da budemo ponosni, imaju posle svega osećaj kao da su ih tamo neki stavili sve u jednu fasciklu na kojoj piše posto, ako ne i više, od tih studenata nema više od dva ili tri ispita do kraja školovanja. E, sada, pošto ih je snašlo sve to, primena novog sistema, loše organizacije i nepripremljenost njihovih fakulteta za toliki korak u usvajanju novog sistema, još im je trebalo i ovo sa zakonom koji im nije baš išao na ruku u svoj ovoj muci. Dakle, nisu tzv. bolonjci, a zakon ih tretira kao da jesu, neće dobiti akreditovanu diplomu, jer im sistem nije akreditovan tj. nije uspeo da to postane do kraja njihove četvrte godine studija. Zahvaljujem. Neću trošiti vreme grupe.

**Sreto Perić** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, malo sam iznenađen zbog čega ovaj amandman nije prihvaćen, zato što se radi o jednom pozitivnom vašu biografiju, eto, hoćemo da vam verujemo da ćete vi pokušati da u prosveti uradite sve što je moguće. Ali, imajući u vidu probleme koje ste nasledili, one koji su mnogi pre vas stvarali, ja sam potpuno siguran da ovaj rok sa kojim ste vi izašli pred narodne poslanike neće biti objektivno moguće ispoštovati. Zbog toga smo i predložili za jednu kategoriju studenata da se produži za još jednu godinu. U Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona je bilo odnosno 2016/2017. godina. Mi predlažemo da se to produži za još jednu godinu.Nije mi jasno zbog čega to nije prihvaćeno. Kada se sluša sa strane, reklo bi se da su ovde studenti nešto pogrešili,

kada je on donet 2005. godine, imali smo šest izmena i dva autentična tumačenja i nisam siguran da neće biti potrebe za još jednim autentičnim tumačenjem posle donošenja ovoga zakona. Znači, vi nećete moći da uradite, iako mi kažemo da uradite ovo što ste planirali, da donesete, kako ste u obrazloženju naveli – ne prihvata se amandman iz razloga što je u pripremi donošenje potpuno novog zakona. Iako znamo da je visoko obrazovanje od posebnog značaja za Srbiju, ali mi imamo mnogo problema i u osnovnom obrazovanju nerešenih. Gospodine ministre, da bi sačuvao malo, ovo je kod vas verovatno na stolu, jer je vaš prethodnik obavezao jednu lokalnu samoupravu da se nadoknadi prevoz deci koja idu u osnovnu školu. Nema visokog obrazovanja bez osnovnog i posle toga srednjeg.Imamo i jedan problem. Neću da govorim, zato što je kod školske uprave već taj problem koji bi trebalo rešiti, gde se lokalna samouprava, na jedan potpuno neprimeren, rekao bih čak i necivilizovan način, umešala da reši izbor članova školskog odbora iz reda saveta roditelja. To je otišlo prema školskoj upravi. Mislim da su ovih dana oni pozvali, obavestili. Nije mogao da se usvoji školski plan do 15. septembra, odnosno plan rada za školsku 2016/2017. godinu do 15. septembra kada inače obaveza zbog toga što je lokalna samouprava vršila opstrukciju školskom odboru.Vidite, u osnovnu školu su se umešali da nešto traže. Šta? Nemam pojma. Zbog toga i u vašem ministarstvu od 92, 94 do 96% od ukupnih sredstava koja su opredeljena za budžet Ministarstva prosvete ide na plate, iako su pri tome plate prosvetnih radnika u najvećem broju slučajeva male.Vi ne možete da uradite ono, iako bi sve želeli. Problem je nastao i pre vas. Vaše ambicije mogu da ostanu samo u pokušaju. Nije Bolonja za Srbiju. Neko je rekao da su carevi slali svoje sinove na školovanje u inostranstvo. Da, jesu, i u Rim, i u Beč, i u Pariz, i u druga mesta, ali se oni tamo nisu školovali po udžbenicima i po propisima Srbije, nego su radili po propisima zemlje u koju su odlazili.Tako i mi moramo sistem obrazovanja, od osnovnog pa do visokog, pošto o visokom obrazovanju i pričamo, da prilagodimo svojim potrebama, potrebama građana Srbije. To bi bio najbolji način i najbolji dokaz da možemo da očekujemo da studenti uzvrate. Studenti nisu ništa krivi. Imali su i česte promene i neke eksperimente i ja prihvatam da je verovatno tačna činjenica, odnosno priča da je najveći broj studenata imao neke svoje životne priče i poteškoće i nije mogao u predviđenom roku da završi osnovne studije. Njima bi to najviše odgovaralo, ne profesorima, ne bilo kome drugom. Studentima i njihovim roditeljima najviše odgovara da u predviđenom roku, ako je moguće čak i u kraćem, što bi Mrkonjić rekao, i u kraćem roku od predviđenog završe osnovne studije. To bi bilo dobro. Ali, očigledno, neki su rekli ovde, pohvalili se možda, ne sporim to, da nisu koristili Odbor, da bi se ovaj problem rešio na dobar i valjan način. Očigledno da prvobitno nisu uspeli u tome. Ne negiram njihovo činjenje da se to razreši, ali činjenica je da jedan veliki broj studenata ostao izvan ove kategorije dok nije amandmanom to intervenisano. To ukazuje da pokušaj krečenja nije baš dao očekivani rezultat. Stoga sumnjam u mogućnost da ćete vi biti u situaciji da do sledeće školske godine ove probleme koji stoje rešite. To sigurno nećete uspeti, jer klima u Srbiji nije takva da bi se to moglo rešiti.U vašu volju i nameru uopšte ne sumnjam, odnosno u ovom trenutku neću da sumnjam, ali sigurno je da vi to ne možete. Mislim da je ovaj amandman trebalo prihvatiti, jer je pozitivan i na dobar način bi rešio probleme studenata. Ne mislim samo vama da dam odgovor, nego jednostavno, dužan sam da pomenem da već postoje stručni timovi za reformu visokog obrazovanja i da čak u ovoj skupštinskoj sali imamo dve osobe koje u njima učestvuju. Znaće o kome pričam.Tako da, nije ni Bolonja sveta krava. Te, zaista, sva pitanja vezana za ukupnu reformu i kuda želimo da ide i visoko i osnovno i srednje obrazovanje su otvorene teme.

Hvala, gospođo predsedavajuća.Kada smo pre dva dana počeli da pričamo o promeni ovog zakona, ja sam, naravno, znao tada da sam podneo amandman i nisam ni sumnjao da će amandman kao takav biti odbijen, nažalost, najmanje iz dva razloga. Prvi razlog je što ga podnosi opozicija, a drugi razlog što, kako reče jedan od uvaženih kolega iz najbrojnije poslaničke grupe, doneta je odluka da to tako bude.Bio sam targetirao tri grupe. Setiće se gospodin ministar kada smo pričali o tome. Prva grupa je bila – studenti koji su upisani pre početka Bolonje i to je bilo obuhvaćeno prvim predlogom sa kojim je pred nas izašla Vlada. Ispričao sam kada sam govorio u diskusiji u načelu o drugoj grupi, o grupi onih koji su upisali postdiplomske studije. Vidim da je taj amandman prihvaćen, a tada namerno nisam pričao o ovoj grupi bolonjaca koji su upisani 2006/2007, 2007/2008. i 2008/2009. godine, koje amandman koji sam podneo obuhvata. Nisam pričao jer sam osetio potrebu da malo podrobnije objasnim njihov slučaj. Imali smo malopre diskusije u tom smeru. Jer, šta se sada tu dešava? Kada su oni upisali fakultet po Bolonji, predviđeno je da ukoliko njihov osnovni program traje četiri godine, oni moraju završiti fakultet za osam godina, a ukoliko imaju master, da treba da ga završe za deset godina.Ovi koji su upisani 2006/2007. godine period od devet godina je već istekao, gde se u jednom momentu fakulteti setiše da tih osam produže za još jednu godinu, da bi im omogućili da završe. I sada, u svakom slučaju, pokušavajući da, dozvolićete da možda i malo grublju reč upotrebim, pokušavajući da ispravimo brljotine, pošto vidim da je šest puta dolazilo do izmena, dakle, neko je negde nešto brljao, kad, šta, gde, teško je to ustanoviti, uvek će ovi sadašnji da se pozovu na bivše, a bivši će da kažu da ovi sadašnji imali dosta vremena da u svojim vizijama koje već traju pet godina možda nešto poprave.Uvek ćemo imati problem.

Reupisom ušli su u najmanje tri problema, nešto bi bila negativna, nešto pozitivna diskriminacija. Negativno je to što su reupisom morali da se izlože dodatnim finansijskim sredstvima, da se ponovo upisiju. Negativno je to što će možda u svemu tome fakultet da promeni studijski program, pa da im nametne nove predmete, a šta je po njih pozitivno? Pa, po njih je pozitivno to što su reupisom dobili novih osam godina. Dakle, njima sada studiranje može da traje 18 godina.Mi smo tražili, odnosno ja sam podnoseći ovaj amandman tražio da se taj period od osam plus jedne, koliko su već imali, oroči na još jedno dve godine da bi na njih stavili istu situaciju kao što su bili i oni studenti prethodni koji nisu upisani po bolonjskom programu.Nažalost, nema volje u vladajućoj većini da o ovome razmišlja. Zahvalan sam vama kao ministru što ste na jutrošnjem Odboru sa svim članovima Odbora postigli neko prelazno rešenje. Ono neće eliminisati ove nepravilnosti o kojima ja govorim. Smatrao sam da ćemo na ovaj način moći da dovedemo sve i one pre 2005. i ove posle 2005. godine, dakle, taze bolonjce u isti nivo, u istu ravan. Nije kasno da vladajuća većina razmisli. Možda je ovo dobar amandman, bez obzira što ga je predložio neko iz opozicije. Razočaran sam, uvaženi kolega Atlagiću, da vi kao čovek koji se bavi istorijom ne znate šta su dveri, a šta su vrata.

za nama je jako velika borba za prava ovih bolonjaca koji su se stvarno našli u toj situaciji u kojoj su se našli najmanje svojom zaslugom. Sami znate da su fakulteti različito primenjivali Bolonju, nisu ni počeli u isto vreme to da rade, nisu na jednak način to radili. Bolonja možda kao sistem nije loša, neko kaže da jeste, neko kaže da nije, ali u svakom slučaju nije dobro primenjena.Moj kolega Balša Božović, meni se čini, je ostvario veliki uspeh zato što je uspeo da postigne ovaj dogovor samo slušajući te ljude koji su nam svima pisali danima i noćima desetine pisama. Vi ste ih savetovali i kažete. Oni nisu svi čuli vaš savet i zbog toga imam jedno jako važno pitanje. S obzirom na to da su mnogi fakulteti opet različito primenjujući propise, neko je čekao da usvojimo zakon, neko nije… Na mnogim fakultetima njima rok za reupis ističe sutra i oni su se mnogi već reupisali, mnogi čekaju da vide šta ćemo mi danas odlučiti i zato mene interesuje kada ćete vi u kom roku poslati fakultetima to to uputstvo koje treba da pošaljete.Naš zaključak je usvojen jutros, kao zaključak Odbora. Vi ne morate da čekate zakon da se usvoji da biste to uradili. Šta će biti sa onima koji su eventualno već platili troškove reupisa i sada fakultetima stiže uputstvo da neće biti troškova reupisa? Molim vas da mi samo odgovorite kada ćete poslati fakultetima tu obavezujuće uputstvo zato što sutra ističe rok na mnogim fakultetima za reupis i šta će biti sa studentima koji su već platili troškove reupisa u momentu kada fakulteti dobiju uputstvo da se to ne naplaćuje? **Maja

Hvala.Ja zaista nisam imao nameru nikoga da uvredim, ali poštujući vas, gospođo predsednice, kao predsednika Narodne skupštine, pre ove sednice, znači na prethodnoj sednici upotrebljena je jedna inostrana reč i vi ste pitali šta to znači. Jedan poslanik je rekao našu reč,

4. izbriše reč, odnosno da se promeni tekst, ali je suština da se izbriše reč: „samostalni“ i da glasi: „visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“ Obrazloženje da tekst koji sadrži izraz „samostalni“ se odnosi na univerzitete, a samim tim ne postoji direktna obaveza fakulteta da usaglase svoje akte sa ovim predlogom, ako me ministar sluša.U obrazloženju za odbijanje ovog predloga, Vlada kaže – amandman se ne prihvata iz razloga što samostalne visokoškolske ustanove imaju integrativnu funkciju u odnosu na visokoškolske ustanove u njenom sastavu. Prvo, piše se „u njihovom sastavu“, ako je množina. Prema tome, to je jako loše da iz Ministarstva prosvete dolazi nepismen tekst, makar ga potpisao predsednik Vlade, ovaj nepogrešivi Vučić, ali očigledno da je odgovor spremljen u Ministarstvu prosvete. Znači, piše se „u njihovom sastavu“, a ne „u njenom“, ali je suštinski još važnije, mislim da je pogrešno što Vlada odbija da prihvati amandman i ovde prisutni ministar koji precizno definiše šta je obaveza fakulteta, bez ostavljanja opcije da integrativnost univerziteta dovodi do toga da svi fakulteti treba da sprovedu ove izmene zakona.Ako se desi da neki fakultet to ne sprovede,

smišljalo više njih.Ja sam očekivao da u vezi obrazloženja amandmana moj kolega poljoprivrednih nešto kaže i o dostupnosti školstva na selu.

da je selo uvek davalo, hranilo, branilo i da je u ovom trenutku veoma teškom položaju, da je 400.000 građana ostalo bez posla u vreme vlasti stranke bivšeg režima i da većina njih potiče sa sela ili su se vratili na selo ili besposleni idu po velegradskim predgrađima, gde je metropolizacija uradila svoje, očekivao sam da moj kolega poljoprivrednik nešto kaže i o tome. Ja ću u prilog toj činjenici reći da su svi naši velikani rođeni na selu.Dakle, ja molim i gospodina ministra da u vezi ovog amandmana razmisli o dostupnosti školstva, posebno visokog, jer sistem treba da bude sistem treba da bude strog, primenljiv, pravedan, ali pre svega treba da bude dostupan svima, posebno ovima siromašnima koji sve manje šanse imaju da se školuju na visokim školama. To pokazuje i statistika.

Ja ću razmisliti da li da glasam za ovaj amandman, s obzirom, da je jedan od velikana predložio ovaj amandman, ali mislim da tekst nije kompletan i da je trebao nešto da posveti selu. Hvala.

a drugo isto u vezi sa ovim što je gospodin Živković pitao. Ako fakulteti to ne budu poštovali, kakve su sankcije, kome odgovaraju i kako taj sistem funkcioniše, šta taj vaš i naš pojačan nadzora zapravo podrazumeva?

Nema spora da ćemo mi već sutra poslati obaveštenje, prvo univerzitetu, znači, mora ići samostalno zato ta reč nije suvišna, a onda kada univerziteti urade svoj akt onda idu ka fakultetima.Kada

kada bude sutra i dan za glasanje i sve drugo. Ali, ćemo poslati to uputstvo da znaju šta da očekuju, ali većina i gledati prenos.Naravno kao i u slučaju za magistre i doktore nauka koji studiraju po starom programu, tako ćemo i ovde tražiti povraćaj novca.

zakona.Naizgled ovo je samo jedan rutinski zakon gde treba prolongirati određene rokove kako bi se još jednom izašlo u susret studentima. Međutim to ipak nije tako, pogotovo što se tiče mog amandmana.Principijelno većina ljudi u ovoj sali se slaže da treba izaći u susret studentima, produžiti taj rok kako bi u zakonskom roku završili svoje fakultete, ali verujte mi, time se uopšte ne rešava problem. Zbog čega? Mnogo je onih koji i u ovom predviđenom roku neće moći da završe fakultete. Tu ne govorim o večitim studentima, o onoj kategoriji večitih studenata. Večiti studenti su oni koji zaglave već na prvoj ili drugoj godini i odavno rade neke druge poslove, samo se formalno vode kao studenti, a ima mnogo onih koji su zaista studenti koji su svoje studije priveli skoro do kraja, ali iz nekih objektivnih razloga to nisu uspeli da urade.Evo, dobio sam mejl jedne studentkinje koja ima prosek gotovo devet. Neću navoditi odakle je i njeno ime, od 47 ispita koliko predviđa njen fakultet, položila je 43 i

ćemo doći u situaciju ili iduće godine u ovo vreme da produžavamo te rokove i u tom smislu sam podneo amandman da fakulteti svojim opštim aktima trebaju na jedan bolji i precizniji način da definišu šta u tom slučaju.

i grupe i vaše za obrazlaganja amandmana.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Nastavak sednice sutra u 10.00